Това за пореден път дава аргументи за натиск върху обществените медии и подчиняването им на механизми за политическа манипулация. Недопустимо е,

Член 55, ал 2. Националната телевизия, експерти от други министерства, както и участието на независими медийни експерти

изискваме да бъдем запознати с двата варианта на Закона – и то е по отношение на дневния ред, както и да бъдат изслушани генералните директори на БНТ и БНР по Закона, подготвен от обществените медии. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Благодаря Ви. Разбрах процедурата. Господин Янков – процедура, иначе е декларация. Благодаря Ви. Уважаеми Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 предлагам в днешния дневен ред да бъде прибавена за разглеждане нова точка под номер втори в днешната програма: Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси. Моля, режим на гласуване тази точка да стане точка втора за днес.

Съобщение: На 21 октомври 2020 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 14 от 15 октомври 2020 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 2 от 2020 г. С решението си Конституционният съд обявява за противоконституционни разпоредбите

Благодаря, уважаема госпожо Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2020 г.

Предложението е прието.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението: „Заключителни разпоредби“. Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя със съответното наименование, което е предложено от Комисията. Гласували

§ 9: „§ 9. В 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10 значен на 9-значен код.“

Заповядайте, госпожо Александрова. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател! „ДОКЛАД относно обсъждане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за назначаване на член на Централната избирателна комисия. Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от прекратяване на пълномощията на член на Централната избирателна комисия на основание чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за назначаване на член на Централната избирателна комисия. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2, 2, т. 2 от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси: І. Предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия и представяне на документите им. 1. Българските неправителствени организации може да правят предложения за член на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи в 3-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. 2. Предложенията за член на Централната избирателна комисия се правят от народни представители, парламентарни групи, както и от партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 5-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация по т. 1, това се отбелязва в него. него. 3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи: - писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението; подробна автобиография; - заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология; удостоверение за юридическа правоспособност, ако висшето образование е по специалност „Право“; документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс; - писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

събрание. ІІ. Публично оповестяване на документите. 1. Предложенията заедно с документите по раздел І се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се името и мотивите на народния представител, направил предложението. Публикуването на предложенията и документите се извършва съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите, може да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпроси към кандидатите, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата. лицата. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на предложените кандидати за член на Централната избирателна комисия. 1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените кандидати за член на Централната избирателна комисия, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс. кодекс. 2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути. до 2 минути. 4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия, в изложение до 5 минути. 5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на раздел II, Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. 6. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути. 7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата. 8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. 9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите, който се изпраща за сведение на народните представители и на президента. 10. След провеждането на публичната процедура парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в еднодневен срок от изслушването правят предложения до Президента на Републиката за назначаването на член на Централната избирателна комисия, при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. Приложенията към Проекта на решение: приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3.“ Благодаря, госпожо Александрова. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси. Гласували

Гласували 142 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 41. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49,

от предложените със Законопроекта изменения и допълнения се обосновава с резултатите от извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор, и останалите участници в строителния процес, и установените нарушения, свързани с незаконосъобразни оценки за съответствие на инвестиционните проекти, неправилно съставени актове и протоколи по време на строителството, както и неизпълнение на задълженията, водещи до аварии в строителството, което е свързано със занижено качество на дейността Предложенията са свързани с осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Част от предложенията за изменения и допълнения са във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на действащия закон, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие

на ДНСК да бъдат предоставени правомощия за осъществяване на контрол върху дейностите, извършвани от консултанти и лица, упражняващи строителен надзор. Със Законопроекта се предвижда завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Относно условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се предвижда членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличният търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица, да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и да притежават техническа правоспособност, да имат най-малко 5 години стаж по специалността и същите да не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по Закона и нормативните актове по прилагането му през последните три години. Със Законопроекта се изпълнява и мярка по Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, според която изискванията към консултантите и физическите лица от техния състав, чрез които се осъществява дейността по оценка за съответствие и строителен надзор, следва да са регламентирани на ниво закон. В Законопроекта е създадено ограничение консултантът да не може да сключва договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражнява строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Предвидени са изисквания консултантът да не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по друго, различно от трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. След измененията на Закона консултантът няма да може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по друго, по друго, различно от трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. на по-ефективен контрол относно дейността на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор, се предвижда промяна в броя и в срока на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Предвижда се действието на удостоверението да се удостоверението да се прекратява преди изтичането на срока, за който е издадено, при влезли в сила две наказателни постановления, като бъде обхванат по-голям период от време на на недопускане или неизвършване на нарушения, а именно три години. За продължаването на срока на удостоверението в Законопроекта се предвижда регистрираните лица да могат да подадат писмено заявление до органа по регистрирането за продължаване на удостоверението за нов срок от 5 години приложена декларация, че не са настъпили промени в основанията за издаване на удостоверението. Законопроектът предвижда и разширяване кръга на участниците в строителството, носещи административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона нормативни актове по неговото прилагане, и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, съответно на глоби на физическите лица, с цел повишаване ефективността на упражняваната дейност и санкционните правомощия. Със Законопроекта се предвижда председателят на Държавната агенция „Технически операции“ да съгласува и одобрява инвестиционни проекти и да издава разрешения за строеж за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. нови административнонаказателни състави за проектанти и лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, неизпълнили законовите си задължения, както и налагането на глоба на правоспособни физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на закона и актовете по неговото прилагане. Предвиждат се и нови административнонаказателни

В Комисията са постъпили становища от Националното сдружение на общините в Република България и от Камарата на архитектите в България, в които освен принципната подкрепа за Законопроекта са направени и конкретни предложения за промени на отделни разпоредби. Становището на Камарата на архитектите бе представено и в заседанието на Комисията, като акцентът бе поставен върху разпоредбите, които се нуждаят от прецизиране. В изказванията си народните представители подкрепиха по принцип предложения законопроект, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на разпоредбите, които биха създали противоречия или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

въздържали се 14. Предложението е прието. Моля, поканете господин Йовев да заеме почетното място в залата. Господин Веселинов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2020 г. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. От името на вносителя Законопроектът бе представен от господин Валентин Йовев заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той подчерта, че Законопроектът е изготвен в изпълнение на няколко решения на Министерския съвет, свързани с подобряването на административното обслужване и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса,

Целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се уеднакви броят и видът на изискващите се документи за една и съща услуга, видът и съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги и осигуряването на различни възможности за подаване на заявленията за извършване на услугите и получаване на готовите документи, съответствие с Административнопроцесуалния кодекс. С предложените изменения се урежда създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството Предвидено е, че условията и редът за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията

за извършване на съответна административна услуга, тоест ще се създадат условия за осъществяване на вътрешни административни услуги, с което значително ще се облекчат както гражданите и бизнесът, така и самата администрация. Регистърът ще бъде интегриран с Портала за отворени данни и Портала за пространствени данни. До Регистъра ще се дадат ограничени права за ползване до отделни слоеве информация, без възможност за промени от гражданите. Законопроектът предвижда административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебна власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, обстоятелства, вписани в Регистъра, въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя. Предвижда се административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт, да може да изисква само еднократно отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и предоставя подходящ срок за отстраняване на нередовностите и/или за представяне на документите. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителните документи, като не изключва възможността органът да отправи до заявителя нови забележки, ако не са отстранени нередовностите и/или непълнотите или ако в резултат на тяхното отстраняване в резултат на тяхното отстраняване възникнат нови нередовности и/или непълноти. Предложени са и промени, свързани с прецизиране на разпоредбите, отнасящи се до строителството в свлачищни райони. Предложените промени са насочени към намаляване на административната и финансовата тежест за гражданите и бизнеса, като са въведени процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация. Регламентира се редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със заинтересованите централни централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи при необходимост – в случаите, когато за съгласуването не се изисква издаване на актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон. В Комисията са постъпили становища от Националното сдружение на общините в Република България, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и от Българската стопанска камара, в които освен принципната подкрепа за Законопроекта са направени и конкретни предложения за промени на отделни разпоредби. В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип предложения законопроект, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби, които биха създали противоречия или неприложимост в практиката. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, със 14 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“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 ще бъде представен от председателя на Комисията господин Лазаров. Уважаеми господин Председател! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-39, внесен от Министерския съвет на 25 август 2020 г.

заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството госпожа Стоянка Илова – главен юрисконсулт, и господин Димитър Грозданов – главен експерт в дирекция „Правна“ и господин Цветан Китов – председател на държавна агенция „Технически операции“. Господин Димитър Грозданов представи Законопроекта и мотивите за неговото внасяне в частта относно предложените изменения и допълнения, касаещи реализирането на инвестиционни намерения на предоставените за управление на Държавна агенция „Технически операции“ недвижими имоти, представляващи специални обекти,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Безспорна е необходимостта от промени в Закона за устройството на територията в посока регламентиране дейностите на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор, и останалите участници в инвестиционния процес.

и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняват строителен надзор. Прецизира се обхватът на оценката за съответствие, като по този начин се цели по-високо качество на документа, респективно повече гаранти за качественото изпълнение на обекта. На ДНСК се предоставят правомощия за осъществяването на контрол върху дейностите, извършвани от консултанти, упражняващи строителен надзор. Завишават се изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверения за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, разширява се кръгът на участниците в строителството, носещи административнонаказателна отговорност за нарушенията по Закона за устройство на територията, както и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Предвиждат се нови административнонаказателни състави за проектанти, неизпълнили законовите си задължения, както и налагането на глоба на правоспособни физически лица,

С предложените законодателни промени ще се постигне по-добра ефективност на упражнявания контрол, ще се ограничи многозначното прилагане на разпоредбите на Закона, както и избягването на възможностите за различното и противоречиво тълкуване, както от административните органи, така и от съда. Разбира се, добрите идеи невинаги могат да бъдат разписани максимално точно още на първо гласуване. Към Законопроекта постъпиха редица становища, които отразяват основателни опасения за прекомерно завишаване на мерките, както и за необходимостта от прецизиране на част от текстовете. Предстои сериозна експертна работа между първо и второ гласуване. Препоръките на експертите трябва да бъдат взети под внимание, за да не се допусне пренавиване и залитане в крайности. Ще дам няколко примера, върху които трябва да се акцентира в работата на работната група. Така например не става ясно какво ще бъде съдържанието на протокола, който ще изготви ИСУТ при изготвянето на оценката за съответствие. Защо този протокол трябва да бъде различен от доклада, който е изготвен от консултантите? Логично е, при условие че се поставят изисквания за квалификация на консултантите, да бъдат поставени такива изисквания и за членовете на експертните съвети. Но тук по-големият въпрос е не дали трябва да има протокол, или не трябва да има, а дали не е време да се спре с това разделение по категории, защото вместо да улеснява, то затормозява все повече и повече процеса. Не е ли време да бъдат приравнени всички обекти и за всички да се изисква доклад от консултант? По този начин администрацията ще бъде разтоварена от и без това прекомерно завишената си тежест, която носи в момента, и ще бъде облекчен инвестиционният процес, но това е дискусия, която предстои. Изискванията за изготвянето на доклад от техническия контрол в част „Конструктивна“ е също прекалено висока мярка и не само че е висока, тя утежнява процеса. Това е още един излишен документ, който затормозява, а не допринася по никакъв начин за опростяването и за качеството на строителството. Тук обаче също трябва да се отвори една дискусия на тема съществуването на техническите контроли. В момента те са до такава степен формализирани, че губят своя смисъл. Трябва да се измисли нова концепция, която да регламентира работата на техническия контрол. Безспорна е необходимостта от контрола на докладите, изготвени от консултанта. Практиката показва, че към момента са формализирани и неефективни в общия случай. Предвиждането на ДНСК да извършва служебен контрол на докладите е крачка в правилната посока, но е необходимо прецизиране на процедурите по този контрол, както и обезпечаване на кадровия ресурс, който да извършва този контрол. По отношение на санкциите също трябва да бъдат прецизирани някои от текстовете. Някои от тях трябва да бъдат редуцирани – направени съизмерими с вида на нарушението, а други съвсем да отпаднат. Така например глобата от 1000 до 3000 лв. на проектант за пропуснат подпис при взаимно съгласуване на проектната документация е напълно излишно и безсмислено. Това са отстраними технически пропуски, които по никакъв начин няма да променят нито обема, нито съдържанието, нито качеството на проектите. Друга недостатъчно обмислена санкция е налагането на глоба от 1000 до 10 000 лв. на лице, упражняващо авторския надзор, допуснало авария по време на строителството. Лицето, което изпълнява авторския надзор, е непостоянен участник в строителния процес и няма как да носи отговорност за аварии, възникнали по време на строителството, освен ако такива не са се случили вследствие на негова заповед. Тук текстовете също трябва да бъдат прецизирани. заключение концептуално Законопроектът е добър и след прецизиране би могъл да постигне целите си, за които е написан, а именно повече контрол в строителния процес – по-високо качество на строителството. В тази връзка предлагам на народните представители да подкрепят Законопроекта на първо гласуване с уговорката, че ще бъдат прецизирани текстовете между първо и второ четене. Ако позволите няколко думи и по втория законопроект. Той е далеч по-добре изчистен откъм правно-техническа гледна точка. Законопроектът е една много голяма крачка в стъпка на електронизация на строителния процес – нещо, което се чака дълги години вече от бранша, така че текстовете са изключително добре направени. Идеята е много добра – добре развита, целият процес да бъде регистриран в една платформа, която да бъде управлявана от Регионалното министерство. В тази посока нямаше много забележки по време на Комисията. Единственото, което би могло да се прецизира, това са текстовете на чл. 5в, които касаят еднократното връщане на на документите. Текстовете са твърде витиевати и ще трябва да се прецизират между първо и второ гласуване. Като цяло Законопроектът е много добър и също предлагам на народните представители да бъде подкрепен. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Темата е много специфична и малко от хората, от народните представители имат експертизата. И двата проектозакона имат своето основание, макар поредното изменение на Закона за устройството на територията вече да е с цифрата почти 100. Това затруднява ползването на Закона от всички онези организации, които имат отношение към неговите текстове. Единият, първият закон е – целта му е да се засили държавният контрол върху качеството на строителството. Това може да се постигне с по-ефективен контрол от страна на държавните органи, на ДНСК и по отношение на чиито на чиито правомощия – все още са непълни. Разпоредбите на втория законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ имат за цел да се повиши качеството на строителството при намаляване на административната тежест в рамките на инвестиционния процес. Сигурно за някои неща ще се повторя с колегата Шишков, но това означава, че всички ние, които сме участвали в заседанието на Комисията, сме видели нещата, които трябва да бъдат поправени и допълнени Действащият ЗУТ има един основен и съществен недостатък. –непропорционално завишен контрол при одобряване на проектната документация и издаване на разрешение за строеж, и твърде занижен формален контрол по време на строителството.

подробни и обстоятелствени проверки и контрол на проектната документация във фазата на нейното одобряване, а не върху етапа на строителството и приемането му. Това е една от основните причини за незадоволителното качество на по-голямата част от строежите. Трето, основен акцент е повишаване на отговорността и изискванията към лицата от състава на надзорните фирми. Това е добре записано, но наред с това трябва да има изисквания и към експертите в ДНСК, защото те се явяват лицата, които правят контрол върху контрола. При констатиране на нарушение началникът на държавния независим да отмени разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти, с изключение на издадените и одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството. За тези проверки и становища в чл. 156 не е предвиден обаче никакъв срок. А какво става с протоколите от експертните съвети по управление на територията към общините? ДНСК трябва да проверява административните актове на общините. Такъв административен акт е и разрешението за строеж и докладите на консултантските фирми, както и протоколните решения на експертните съвети – не представляват административни актове. Освен това измененията на тази задача на тази задача от държавния строителен контрол ще отнеме изключително много време, тъй като обемът проверките е много голям и надали ще го има навсякъде този инженерен, експертен потенциал в поделенията на ДНСК. Тази част от Закона трябва да бъде прецизирана много внимателно на второ четене, защото може да доведе до забавяне на инвестиционния процес, до корупционни практики и до дълги съдебни процедури. По отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Това е задължение на изпълнителите на обектите и строежите и проверяващите органи. Да се вменява на проектантите да отговарят за този процес е несъстоятелно. Той никога не може да се предвиди с проект, рисунки и схеми, възможните случаи на риск на строителната площадка и да ги предвидят в проекта. Налага се прецизиране и на текстовете по отношение на санкциите по чл. 232. Строителният процес е изключително динамичен и с много особености по организацията на хора, техника и изпълнение на технологии, а така също и по отношение на многообразието на строителните материали, които се влагат в строителството. Така че е много трудно понякога да бъде взето оптималното решение и това, което отговаря на финансовите възможности на инвеститорите по отношение на предлаганите материали. Санкциите според мен не трябва да са самоцел. Те трябва да са и следствие от поетите отговорности на основните участници в строително-инвестиционния процес. И двата закона имат своето място, но според мен е крайно необходимо да се премине към изготвянето на нов Закон за устройство на територията, който да отрази всички изменения досега и да може да се ползва по-лесно от всички участници в строително-инвестиционния процес. Ние ще се въздържим на първо четене при гласуването на измененията в Закона за устройство на територията, като

Уважаеми колеги, Законът за устройство на територията и предложените два законопроекта ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ на първо четене ще подкрепим, като, разбира се, си запазваме правото между първо и второ четене да прецизираме няколко точки от разпоредбите, които се предлагат, за да имаме един наистина добър приет закон. Тук от години и особено от последното управление на това правителство ние говорим за електронно управление, за електронно правителство – особено сега то е много актуално, имайки предвид пандемията, която ни налетя. Вярваме, че в тази насока се работи и ще се постигнат успехите, но досега нямаме никакви реални положителни резултати. Идеята на този законопроект е да се намали административната тежест, да се даде възможност на фирмите и физическите лица да не обикалят постоянно по институции и да ползват най-голямата бюрократщина в Европа, която е в България, да ги затрудняваме с тези инвестиции, които като цяло са крайно наложителни за България, имайки предвид инвестиционните намерения и по европейските проекти. Винаги когато ги затрудняваме, разбира се, даваме повод за корупционни схеми. За да се избегнат тези корупционни схеми, тези два законопроекта, които са предложени от Министерския съвет, ние ще ги подкрепим и ще направим всичко възможно да редуцираме определени членове в законопроекта. Уважаеми колеги, ние ще го подкрепим не само заради това да се намали административната тежест. Това беше заложено и в програмата на „Движението за права и свободи“ за управление на страната. Тези всички точки плюс още други положителни, които ще предложим между първо и второ четене, ние ги имахме като програма. Пандемията наложи забавяне на много инвестиции в страната, забави и много такива намерения, в които инвеститорите не успяха, или или сроковете на техните разрешителни за строежи и други разрешителни от институции бяха вече свършили като тема. В тази връзка в този законопроект ще има срокове, които да налагат именно издаването на документи от страна на институциите в определени срокове, което е в положителна насока, и по този начин ще има възможност инвеститорите да реагират и ако има недоуточняване или липса на документи, или липса на документи, да могат да реагират и да предоставят тази документация в срок, за да им бъдат издадени разрешителните за строежи. Надзорите

Ремонт на ремонтите. Има много примери, няма да споменавам всички – като започнем от магистрали, като започнем от пътища, улици, строителства, свлачища и винаги трябва да се налага Министерството на финансите да отделя средства да правим ремонт на ремонтите. Това е именно заради недопустимите административни тежести, именно заради некоректния надзор, некоректния надзор, именно заради такива лица, при които заради корупционни схеми трайният резултат е видим и вместо тези средства да бъдат заделяни за образователна, социална и други политики, особено сега по време на пандемия, ние ги влагаме за ремонт на ремонтите. Това е недопустимо и се надявам с този законопроект тази схема да приключи и да имаме истински закон, който да позволява инвеститорите да са спокойни и да не се притесняват от бъдещите си инвестиции. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам желаещи. Господин Бонев, заповядайте за изказване.

Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, два са законопроектите за изменение на ЗУТ-а, като най-условно ще обърна внимание, че първият законопроект, който е внесен от август месец, касае преди всичко дейността на консултантските фирми и отговорностите на проектантите. Относно консултантските фирми

Отговорностите, които се вменяват на консултантите, и това, което е предвидено като завишаване на критерия, е добра посока. Нещото, което прави впечатление, е вменяване функциите на органите на ДНСК. Само преди една година отменихме текстове, които касаят именно тези функции на ДНСК – подмяна на издадени строителни книжа. Тогава имаше пак дълги спорове, дебати, които доведоха до отмяна на чл. 216 именно подмяната на строителни книжа от ДНСК. Сега незнайно защо това се връща като процедура, което не е редно и не би следвало да се случва.

Много се изговори и преждеговорившите казаха за отговорностите на проектантите. Налагането или завишаването на административните мерки спрямо проектантите по никакъв начин не гарантира намаляване на административната тежест в закон, то само по себе си е нонсенс. По втория законопроект обаче, който в по-голямата си част изменя доста текстове на ЗУТ-а, пак скривайки се зад административната тежест, ще дам едно друго малко по-различно тълкувание и малко по-различен поглед, дотолкова доколкото по никакъв начин не намаляваме административната тежест, текстове от действащи наредби или текстове, които са били използвани в практиката за пръв път, се вкарват в закон. Особено впечатление правят и текстовете за геозащитните съоръжения и за геозащитните дейности. Аз вчера го споменах в Комисията има един текст, който е, бих казал, толкова спорен, че мисля, че даже не е необходимо да влиза на второ четене, а именно за изградените геозащитни съоръжения, върху които може да се строи. Правя препратка към Алепу. Аналогичен е случаят – въведено в експлоатация съоръжение, пред което може да се изпълнява градоустройството. За тези, които не са в сферата, мога да кажа, че ако дадено съоръжение е изпълнено, без значение дали то е подпорна стена, брегово, укрепително, автоматически след въвеждането му в експлоатация то може да бъде пристроявано, надстроявано, достроявано, но това са детайли по Законопроекта. имаме много дублиращи функции както на консултанта, така и на държавните институции, като допълнително вкарваме задължението да се съгласува всяко едно инвестиционно намерение с Агенцията по храните. Имаме изменения в проектирането на общите преустройствени планове, начина на проектиране, в по-голямата си част даже не са приети от повечето общини. Хубаво е, че се създава платформа, хубаво е, че създава електронна платформа, в която да се качват всички издадени документи по ЗУТ. Лошото за пореден път е, че се правят препратки към наредби, които ще се издават в рамките на една година, така че силно се съмнявам, че изобщо ще заработи тази институция като начин на прозрачност и отговорност. Това, което е направено – последните два законопроекта за изменение на ЗУТ, като че ли сами по себе си говорят, че Законът за устройство на територията вече е изчерпан откъм своите възможности. Законът за устройство на територията дълги години вече догонва събитията и обществените интереси, така че мисля, че е редно изцяло да се потърси нов подход при проектирането, при намаляването на административната тежест. Само ще вмъкна пак един детайл, по който правихме дълги дебати – относно издаването и сключването на предварителните договори – това, с което всеки един гражданин и всеки един, занимаващ се или докоснал се до инвестиционното проектиране, е наясно, че е свързано с обикаляне по ЕРП-тата, съответните дружества. Само преди една година приехме поредното изменение, с което те отпаднаха, сега абсолютно пак ги връщаме. В заключение бих казал, че инвестиционното проектиране или инвестиционният процес в строителството е с идеята за създаване на краен продукт – било то сграда или съоръжение,

към първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията –два броя законопроекти, внесени от Министерския съвет на 25 август 2020 г. и от Министерския съвет на 12 октомври 2020 г.

2020 г. Гласували 125 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 28. Предложението е прието.

октомври 2020 г. Гласували 126 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 28. Следващата точка е: Разисквания по питането на народни представители от БСП относно структурирането на дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с Коронавирус-19. Тази точка ще разгледаме от 11,30 ч. Прекъсвам заседанието.